sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam“. Sa ovim stihovima, poštovana predsedavajuća, Bore Đorđevića iz čuvene pesme „Decu vam neću oprostiti“ bih započeo ovo.Poštovani narodni poslanici,

Srećko Sofronijević, koga su u leđa ranili Kurtijevi fašisti, obučeni u uniforme jedinice kosovske policije, uspešno operisan, van životne opasnosti je, ali u teškom stanju, na intenzivnoj nezi, ali su, nažalost, u ovoj zločinačkoj akciji povređene još desetine Srba, znači, gumenim mecima, patronama suzavca, šok bombama, silom kundaka, kako su koga

Metohiji.Predsednik Vučić je, podsetiću, još ranije, povodom poslednjeg haosa koji je Kurti izazvao, rekao da će u slučaju novog pogroma, ako NATO ne reaguje, Srbija reagovati u roku od 24 časa, i to na teritoriji Kosova i Metohije. Naravno, ovo je bravo sve za državnika Vučića i pokazuje kako jedan odgovoran čovek reaguje, a kome je stalo do sopstvenog naroda.Šta čine u ovom trenutku, da se upitamo i za onih 12 dana,

Šta čine?Danas je Borelj izdao kratko saopštenje gde je pozvao na smirivanje situacije i to je sve. Jesu učinili nešto da ovo spreče? Pa, nisu učinili. A jesu li 2004. i posle 2004. povodom Pogroma prstom mrdnuli da spreče Pogrom i da kazne odgovorne za Pogrom 2004. godine? Nije niko odgovarao.Prosto, ekstremista Kurti, kao što je izveo onu prethodnu neuspešnu akciju gde je, prosto, izgubio obraz, zna da nešto mora da uradi pred lokalne izbore koji su 17. oktobra na Kosovu i Metohiji, pokušavajući da homogenizuje svoje biračko telo, zato što je njemu počela popularnost da opada zato što se na Kosovu živi jednako loše kao i ranije.Nije ništa učinio za narod Kosova i Metohije, odnosno pre svega za Albance, zato sad hoće da izazove nasilje nad Srbima. Nama je najbolje da ostanemo hladne glave, da se ne damo isprovocirati, jer je to, u stvari, jedino što on hoće i tome se nada.To čemu se Kurti nada, on se nada onome čemu se Adolf Hitler nadao i 1933. godine, pa je sprovodio do 1945. godine. Kurti se nada da će da reši konačno srpsko pitanje, ali se nada da će to da reši na onaj način na koji je rešio to Adolf Hitler, ili pokušao da reši, a znamo koji su bili rezultati Adolfa Hitlera, a to su bili Drugi svetski rat i genocid.E, to Kurti hoće i mi imamo u ovom trenutku državu Srbiju koja u poslednjih deset godina čini najviše što može za Srbe na Kosovu i Metohiji, a i za druge građane. Međutim, mi imamo nevolju poslednjih godinu dana da je na čelo Kosova došao jedan ekstremista koji patološki mrzi Srbe.Međutim, za razliku od onog perioda do 2012. godine Srbija je danas jaka zahvaljujući predsedniku Vučiću i jedinstvena i ujedinjena.Sad ću ja preći na ovo tačku. Naravno da pozdravljam veliki broj sudija koje su predložene, međutim, kolege su takođe ukazale i dvojica kolega su osporile, mislim da je ukupno osporeno sedam sudija, što baš ne služi na čast onima koji su predložili sve ovo. Dakle, to je u svakom slučaju dokaz da je pravosuđe, da kažem, slobodno a sad da li je oslobođeno svih pritisaka i da li radi normalno, u ovom slučaju, evo, presudite sami.Ali, u svakom slučaju u doba režima Tadića, Đilasa i Jeremića sasvim sigurno je sve bilo nakaradno i ja ću podsetiti da je taj režim oličen u ministarki pravde Snežani Malović, onom čuvenom Homenu, Ristiću i predsednici bivšoj Vrhovnog suda Nati Mesarović i izveo 2009. ubijanje pravosuđa, zločin nad pravosuđem sa ciljem da ga stavi potpuno pod službu jedne stranke, jedne partije, to je bila DS.Taj DS.Taj režim je uz pomoć opštinskih gradskih odbora izvršio partijski reizbor sudilaca i očistili su pravosuđe od onih sudija i tužilaca koji nisu bili po volji jednoj partiji DS-u. Tada su protivustavno i protivzakonito otpustili otprilike trećinu tužilaca i sudija.Kako SNS postupa? Godine 2012. kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, ona je vratila na posao sve otpuštene sudije i tužioce. Nažalost, neke sudije to nisu dočekale, umrle su ili izvršile samoubistvo pogođene teškom nepravdom. Pet sudija je izvršilo samoubistvo, a najmanje dvadesetak sudija se razbolelo i preminulo.Kako i koliko danas pravosuđe i preminulo.Kako i koliko danas pravosuđe oseća posledice ovog uništavanja iz 2009. godine koje sam pomenuo, svedoči i činjenica i to je u direktnoj korelaciji, jer to se radi upravo o radu pravosuđa, da su do danas hapšena ili procesuirana 54 saradnika Dragana Đilasa iz doba kad je bio gradonačelnik, pazite 54, pod optužbama da su svi redom oštetili budžet grada Beograda i to za silne desetine miliona evra.Da evra.Da tu nešto nije u redu sa pravosuđem govori činjenica koju ću otvoreno izneti da nije osuđen gotovo niko od 54. Ja vam tvrdim da su svi krivi, svi. Kako ja to znam? Ja vam kažem zato što sam gradski odbornik, u sve to sam se lično uverio, gradski odbornik sam dugih 13 godina i bio sam svedok svega onoga što je Đilasova vlast radila tokom onih pet godina od 2008. do 2013. godine.A Đilas i dan danas tvrdi da su svih ovih 54 ljudi nevini. Da, nevini su kao „francuske sobarice“ i to nas podseća na onu mračnu pomalo, možda, bajku novu Alibaba Đilas i 54 razbojnika. Navešću samo deo imena Đilasovih saradnika od 54 koji su bili hapšeni. Čuli ste, kolege su pominjali Zvonimira Nikezića, hapšen je bio Bojan Milić, bivši predsednik Opštine Rakovica, pa je bio hapšen bivši direktor JKP „Gradska čistoća“ Stamenković, pa je bio hapšen Nenad Milenković, bivši predsednik Opštine Novi Beograd, pa bivši predsednik Opštine Mladenovac, već su ga pominjali Dejan Čokić, pa bivši predsednik Opštine Surčin Vojislav Janošević, pa bivši predsednik Opštine Palilula i bivši pomoćnik Dragana Đilasa Danilo Bašić.Za kraj sam ostavio najpoznatijeg onog koji je bio hapšen, a čija je optužnica juče potvrđena pred Višim sudom, a to je bivši gradski menadžer Đilasov, bivši vozač njegov istovremeno za vreme dok je bio NIP, Aleksandar Bijelić, koji je zajedno sa još osam lica svojevremeno hapšen zbog sumnje da su u toku rekonstrukcije Bulevara Kralja Aleksandra, zloupotrebom položaja, oštetili Grad Beograd za šest miliona evra.Bijelić je inače ovih dana, to smo saznali pre, mislim, dve godine, dobio jednu fantastičnu pozajmicu, nećete verovati, u iznosu od 300 hiljada evra od Dragana Đilasa. Narečeni Bijelić je istovremeno zaposlen kod Dragana Đilasa u „Multikomu“ što prosto sve zajedno zvuči neverovatno.Viši sud je potvrdio juče, dakle očigledno izgleda da će ipak se pojaviti jedan koji je kriv, a opet taj slučaj znate li koliko traje? Taj slučaj koji sad pominjem, sudski, traje osam godina i to je još jedan dokaz da jeste pravosuđe slobodno, ali da nešto sa njim nije u redu. Pazite, meni je još kao gradskom odborniku pre koliko godina, 2010. godine kada je Bulevar rekonstruisan bilo jasno da je to kriminal. Pravosuđe do danas ne može kroz osam godina da se izbori sa ovim slučajem. Nešto nije u redu sa Nešto nije u redu sa pravosuđem, ali za to nije kriva SNS.Dakle, pravosuđe mora da reaguje, po meni, i na to što se četiri godine priprema teren u Srbiji za nasilno zbacivanje sa vlasti predsednika Vučića.

je bio da ga prisluškuju, kompromituju i smene eventualnim, podobnim kandidatom iz SNS, ako takav uopšte postoji, ali nadam se da će istraga i to da pokaže.Nešto od ovoga, podsetio bih vas, potvrdio je i Saša Janković nedavno, bivši Zaštitnik građana i bivši protivkandidat predsedniku Vučiću, koji je pre možda mesec dana rekao da su ambasade i unutrašnji krugovi još od 2016. godine pokušavali da sruše Vučića iznutra i da su se uzdali u to ili da su planirali, pazite, da Vučiću stane srce.Plan srce.Plan A se izjalovio, plan B se izjalovio, plan C se izjalovio, a posledica ovih jalovih planova je da će iduće godine Đilas i Jeremić morati da izađu na izbore, pošto su im se izjalovili svi planovi da dođu na vlast bez izbora.Pohvaljujem, inače, tužilaštvo, policiju i sudstvo na hapšenju i procesuiranju klana Belivuk. Setimo se da Đilas i bratija još od 2018. godine planiraju i pripremaju teren kada počinju da šire laži o Vučićevom fašizmu.Setimo se onih silnih pretnji đilasovaca koje traju četiri godine, javnih ličnosti koje prizivaju nasilnu promenu vlasti u krvi. Pazite, konačan dokaz je naravno isplivao povodom hapšenja klana Belivuk kada je pronađen onaj ogroman arsenal oružja, među kojima je bilo jedno tri-četiri, od kojih su dve visokoprofesionalne snajperske dalekometne puške koje ne služe, služe isključivo za terorizam, ne služe za pljačke ili pošto su ovi iz klana Belivuk i pljačkali, nego služe za atentate.Podsetiću i na ove ključne dokaze koji su isplivali povodom afere o prisluškivanju predsednika, a slučajno su predsednika prisluškivali svega 1.800 puta.Treći dokaz je, naravno, afera „Jovanjica“. Zanimljivo je da su akteri i prisluškivanje i afere „Jovanjica“ gotovo isti.Sasvim je jasna danas veza između oružanog političkog i policijskog krila mafije i terora i nadležni sudski organi i oni moraju da se bave. Setimo se ko ima ogromna sredstva da sve ovo sprovede u život. Pa, oligarh Đilas ima ne samo to, ima i bezumnu mržnju prema predsedniku Vučiću.Setimo se, da li je oligarh Đilas i da li je njegova džu boks potpredsednica, da li su oni povezani sa kriminalcima? Pa jesu. I oni odbijaju da ikada odgovore na pitanje novinara – kako objašnjavaju te svoje veze sa kriminalcima? A ko su ti kriminalci? Dakle, to su Vlada japanac, lice iz „Bele knjige“ iz zemunskog klana, Novak Filipović, Milutin Bakić, Milan Dabović i Dušan Jeremić. Sa svom ovom petoricom, Marinika i Đilas imaju nizove fotografija gde se nalaze zagrljeni, nasmejani u izuzetno bratskim i bliskim odnosima gde se vidi da to nisu neka slučajna lica, nego da su im to prijatelji i saradnici. Ovaj Milutin Bakić je bio glavni čovek Đilasove stranke u Kuršumliji, a inače uhapšen je, sitnica, sa svega 66 kg droge u vreme vanrednog stanja.Naravno

prava? Kako bilo ko može da zanemari to da porodica predsednika Vučića mora da bude zaštićena jednako, kao i porodice Dragana Đilasa i Marinike na nedavne slučajeve te dehumanizacije, na nedavne napade medijske na suprugu i na majku predsednika Vučića. Mnoge kolege su to pominjale, ali ću ja to pomenuti, pošto sudstvo i tužilaštvo i te kako, izneću kako oni i zbog čega treba da se bave time, a to je otkriće lista „Informer“ koji je održao lekciju iz istraživačkog novinarstva svim ovim Đilasovskim medijima, time što su otkrili veritas papire i otkrili su da Đilas godinama, stotinama miliona potplaćuje, pod formom fiktivnih pozajmica sve svoje novinare, političke saradnike, analitičare i i medije.Potrebno je da nadležni organi ustanove koliko je sve ovo što je Đilas radio, a „Informer“ otkrio, koliko je to protivzakonito? A, da jeste, govore poreske stvari. Nadam se da će reagovati i poreska uprava. Zašto? Poreska uprava, takođe sarađuje sa tužilaštvom i policijom i sudstvom. Kažemo, o fiktivnim pozajmicama, međutim one nisu vraćene. Prema našim poreskim zakonima, ako se utvrdi da pozajmica nije vraćena, ona se tretira kao prihod na koji moraju da se plate svi pripadajući porezi.Ni jedno od lica, osim firme koja uopšte nije navedena ovde, samo jedna firma je vratila pozajmicu od 17 miliona, a od desetina, možda i pedesetak lica koja su dobile ove fiktivne pozajmice ni jedno nije vratilo i svi su, očigledno, u krivičnim delima koji se tiču utaje poreza.U

Da Đilas to plaća i da sve plaća, on je prošli četvrtak to potvrdio na konferenciji za štampu, a evo potvrdio je danas i glodar „Danasa“ i novinar „N1“ Dragoljub Petrović koji je rekao ja ne kažem da to što je Đilas pozajmljivao pare medijima da je to dobro, mediji ne treba da pozajmljuju pare ni od kog političara, hvala mu. Kaže Dragoljub Petrović – to je neka vrsta načina da se izbegne neka druga transakcija gde bi se plaćao porez, meni je to jasno, kraj citata. Molim tužilaštvo i nadležne organe da reaguju.Podsetiću samo da Al Kapone nije pao na silnim zločinima koje je počinio, već je pao na utaji poreza. Za kraj, u doba vlasti Tadića, Đilasa, Jeremića, sve je bilo na ponižavajućem nivou, a vrhunac ponižavanja je bilo ovo njihovo uništavanje pravosuđa 2009. godine. Taj režim je 12 godina ponižavao sve građane Srbije i Srbija do 2012. godine nije bila pristojno društvo. Sada jeste pristojno društvo, a pristojno društvo je ono čije ustanove ne ponižavaju ljude i građane tog društva, a civilizovano društvo je ono gde se građani tog društva međusobno ne ponižavaju. Svako pristojno i civilizovano društvo je i pravedno društvo i Srbija danas sve to jeste. Srbija je danas jaka i Srbija će zaštiti svoje građane na KiM. Živela Srbija. Hvala. Preostalo vreme za poslaničku grupu Aleksandar Vučić – Za našu decu je 37 minuta.Reč ima narodni poslanik prof. dr Vladimir Marinković. **Vladimir Marinković** Ja ću se potruditi da ostavim prostora i vremena za moje kolege iz poslaničke

što se dešava i što je uzrokovalo takvu situaciju prethodnih nekoliko meseci, odnosno nekoliko godina. Smatram da su moje kolege iz poslaničke grupe kojoj pripadam dovoljno rekle o današnjoj temi dnevnog reda, dali svoje sugestije, primedbe i na jedan kvalitetan način diskutovali o kadrovskim rešenjima, odnosno o predlozima koji su danas na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srbije, a tiču se potencijalnog predloga za izbor sudija.Ono što se danas

po nalogu privremenih institucija na KiM, odnosno po nalogu Aljbina Kurtija, Vljose Osmani i tog tzv. političkog vrha koji stoluje u Prištini, naredila da se upadne na sever Kosova i da se rani i povredi više desetina ljudi, nažalost da se teško rani naš sugrađanin Sofronijević.Na sreću, on nije više u životnoj opasnosti, ali ono što moram da napomenem je da je predsednik Aleksandar Vučić danas sa državnim vrhom i vojnim vrhom i upravo sada ima sastanak sa predstavnicima Srba sa KiM i sa narodom, što je najbitnije, sa narodom KiM, želeći da kao što je to uradio pre jedno desetak dana, kada je došlo do one krize kada su opet te ROSU jedinice upale i zauzele administrativne prelaze na Jarinju i Brnjaku, da reaguje na jedan državnički, liderski način i da pošalje poruku da ćemo učiniti sve i da ćemo dati jedan snažan odgovor da zaštitimo naš narod i naše vitalne nacionalne interese na KiM.Na to kao država imamo pravo, na to kao narod imamo pravo i jednostavno poražavajuće je i toliko je glasna ćutnja i ćutanje Međunarodne zajednice i naših partnera u EU, posebno, obzirom da naš strateški, geopolitički i spoljno politički cilj je punopravno članstvo u EU, da je Srbija toliko zahvaljujući predsedniku Vučiću uradila na regionalnoj stabilnosti, na pitanju regionalne saradnje da je sramota da imamo ovakvo ćutanje Međunarodne zajednice, da imamo ćutanje i na aktivnost KFOR-a, odnosno na severu KiM i pored svih sporazuma, pored dobre volje, pored pružene ruke Republike Srbije, našeg predsednika, naših državnih organa i poruke da ćemo biti posvećeni i pored svega što se desilo u prethodnim godinama, regionalnoj stabilnosti, regionalnoj saradnji i onom idealu koji je predsednik Vučić definisao 2014. godine kada je bio premijer, bio premijer, podsetiću naše građane, ali i građane celog regiona, njegova prva ideja carinske unije kada su u pitanju zemlje zapadnog Balkana, ideja slobodnog protoka roba, ljudi, kapitala, ekonomija pod broj jedan, trgovinska saradnja kao nešto što kao rezultat glavni imati relaksiranje odnosa, stvaranje jednog međusobnog poverenja između naroda, između predstavnika političke vlasti i onda pristupanje jednom političkom rešenju koje može da bude dugoročno i koje će obezbediti dugoročni mir na zapadnom Balkanu.Predstavnici privremenih institucija na KiM, na čelu sa Aljbinom Kurtijem koji je dokazani radikalni ekstremista, koji to i ne krije, danas su šenlučili na severu KiM, pokušavajući da prikriju činjenicu da je pre nekoliko dana tamo uhapšeno nekoliko pripadnika tzv. islamske države

To govori o tome i šalje jednu poruku da je Kosovo u stvari meka za ljude koji vrše raznorazne kriminalne i terorističko delovanje i aktivnosti širom sveta i na globalnom nivou.Ovo je njihov odgovor na Samit nesvrstanih koji se održao u Beogradu i koji je trajao nekoliko dana, na kojem su bili prisutni predstavnici više od 120 država celog sveta. Naravno, ne sviđa im se ova proaktivnost Srbije, ne sviđa im se diplomatska ofanziva Srbije, ne sviđa im se to što i ne morate da budete mnogo politički potkovani da znate puno o spoljnopolitičkim odnosima da znate šta je poruka svega toga, a poruka je da će se Srbija žestoko, još žešće boriti za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje, da dobija sve veću i veću podršku, da će se iz ovog Samita nesvrstanih koji je održan ovde u Beogradu, na 60. godišnjicu izroditi neka nova podrška, neka nova suspendovanja priznanja tzv. Kosova.Oni, Kosova.Oni, naravno, nemajući politički odgovor na diplomatsku ofanzivu, nemajući politički odgovor na diplomatsku umešnost i liderstvo Republike Srbije i predsednika Vučića, pokušavaju da nas isprovociraju, pokušavaju da na jedan brutalan način uvuku Srbiju u jedan konflikt širih razmera, na šta, naravno, na takvu vrstu provokacija nećemo da nasednemo.U svakom slučaju, možemo da pokažemo koliko smo napredovali prethodnih nekoliko godina, koliko je naša ekonomija snažna, koliko je naša vojska snažna. Imali su priliku svi u svetu da vide i sajam naoružanja koji se održao i koji još uvek traje na Beogradskom sajmu i svi imaju priliku da se uvere u to da je Srbija danas u mogućnosti i da ima pun kapacitet i pun integritet da brani svoju teritoriju i posebno da brani svoj narod i da apsolutno, ono što predsednik Vučić govori

nikakav pogrom koji se desio 2004. godine, nećemo dozvoliti 2008. godinu, nećemo dozvoliti nikakav "Bljesak", nećemo dozvoliti "Oluju", nećemo dozvoliti nikada više akcije takvog tipa posle kojeg je Srbija podvijala rep, posle kojega smo imali more i reke izbeglica srpskog naroda, našeg naroda, koji je dolazio u Srbiju utučen, poražen, proteran, pobijen, kao da se radi ne o 20. ili kraju 20. veka ili 21. veku, nego kao da živimo u nekom periodu srednjeg veka, gde je to tada i bilo moguće, kada su kolonizatori istrebljivali one na čiju su teritoriju dolazili i želeli da je zauzmu i da zauzmu njihove resurse.Ja ću vam sada ispričati jednu,

predsednik Komiteta za vojna pitanja i naoružanje u američkom Senatu, jedan od najuticajnijih ljudi u američkom Senatu, je posetio Beograd, Srbiju i imao je priliku tada da razgovara sa blaženopočivšim mitropolitom Amfilohijem i pitao ga je šta on misli o situaciji na KiM, kakvo je to njegovo mišljenje, da mu opiše tamo situaciju, a

Jedan jednostavan odgovor, human odgovor, ali odgovor koji odgovara na sva moguća pitanja koja se tiču dešavanja i objašnjenja svega onoga šta se dešava na KiM.U 21. veku, u ovoj tzv. modernoj, liberalnoj Evropi, dešava se to da jedan narod pati, biva ubijan, bivaju mu uništavani manastiri, crkve, kulturna i istorijska baština, isključivo i samo iz razloga što je hrišćanski narod, što je pravoslavni narod. I to treba otvoreno reći u današnjoj ovoj modernoj, liberalnoj Evropi kojoj, naravno, zbog toga nekada smeta Aleksandar Vučić kada kaže da će štititi svoj narod i kada pokazuje to na delu, na terenu, i mi to, naravno, žestoko i snažno podržavamo. Ali, smeta im i Orban, smeta i predsednik Poljske, smetaju svi oni koji kažu da su, ono što je normalno i logično, interesi njihovih naroda prioritet i interesi svih interesa mnogo mnogo pre nego sve druge političke i ekonomske integracije koje su jako važne.Kako danas u razgovoru sa narodom sa KiM, srpskim narodom, naš predsednik Aleksandar Vučić kaže - sami ćemo se boriti. Sami smo došli do toga i do tog nivoa da budemo dovoljno i ekonomsko i vojno i na svaki drugi način snažni, da bar možemo da izađemo i da kažemo javno istinu, da kažemo da imamo i resursa i kapaciteta da zaštitimo svoj narod na KiM i da ćemo se, naravno, i u narednom periodu boriti da ga maksimalno zaštitimo, s obzirom na ovi predstavnici privremenih institucija apsolutno nemaju nikakvu nameru, i prosto treba biti tu otvoren i jasan, da vode bilo kakav dijalog, da žele bilo kakvo mirno rešenje.Možete zamisliti sa njima razgovarati o slobodnom protoku roba, ljudi, kapitala, o biznisu, o rastu bruto domaćeg proizvoda. To je svetlosnim godinama daleko od tih ljudi, kojima je svaki dan u glavi i glavni cilj njihov nacionalni i ono što ih najviše boli to je taj sever KiM. Valjda ne mogu da se suzdrže ni deset ni petnaest dana da pokažu da isključivo to jeste njihov politički cilj i da im je politički cilj da isteraju i to malo Srba koje je ostalo na KiM iz svojih kuća, iz svojih ognjišta danas pod firmom borbe protiv nekakvog šverca ili organizovanog kriminala. Pre nekoliko godina, pre dve godine kada su upali tukli su bake i deke, tukli su starije ljude i isterivali ih iz kuća, ali konačno je Srbija toliko snažna i toliko jaka i toliko odvažna i ima dovoljno dostojanstva da kaže šta se stvarno dešava na KiM i da kaže i da deluje i da deluje na način da zaštitimo svoje interese i da zaštitimo svoj narod koji živi na teritoriji KiM.Taj KiM.Taj posao i taj zadatak će biti jako težak. Moram da pomenem i jedno pismo koje su uputili predstavnici tzv. albanske,

koja za cilj ima dezavuisanje Srbije na međunarodnom planu i šta u tom pismu, koje nemam sada vremena ni da čitam, niti zaslužuje toliko ovde našu pažnju, ali želim da zbog naših građana pošaljem jednu poruku i da kažem koliko je u stvari istinita ta tvrdnja da pored sve posvećenosti regionalnoj saradnji,

zemalja ovde. Smeta Srbija koja strateški, kojoj dođu ovde predstavnici zemalja, i to treba napomenuti i kazati javno, zemlje koje su nestalne članice Saveta bezbednosti, koje su bile ovde u Beogradu.Napomenuću koje su to države, to je Vijetnam, to je Tunis, to je Niger, to je Meksiko. Sa svim tim predstavnicima svih tih zemalja su naši predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i predsednik naše države je razgovarao.Sada

i valjda bi da nas isprovociraju, da nas uvuku u neki novi konflikt gde bi sve to što je Aleksandar Vučić zajedno sa svojim kolegama i saborcima iz SNS stvarao i našim koalicionim partnerima sve ove godine da to bacimo u vodu.Naravno da to nećemo da uradimo, ali nećemo i ne želimo da izgubimo svoje dostojanstvo. Siguran sam da će predsednik Aleksandar Vučić u narednih nekoliko sati i u narednih nekoliko dana povući strateški važne poteze koje će zaštititi naš narod na KiM, koji će dovesti do toga da nikada više te ROSU jedinice, da nikada više te lažne, predstavnici lažnih privremenih institucija na KiM mogu da naprave takav akt agresije koji ima za cilj ubijanje, povređivanje i proterivanje nevinih ljudi samo zato što pripadaju jednom narodu i samo zato, to želim da akcentujem posebno, samo zato što su hrišćani.Da li mi to, evo gospođo Kovač, vi dobro znate, Mađarska ima kancelariju koja se bavi progonom hrišćana širom sveta. To je jedna jako važna i jako značajna institucija u mađarskom društvu i u mađarskoj državi. Mi znamo da naši prijatelji iz Mađarske imaju senzibilitet za nas, iako je Mađarska priznala tzv. Kosovo, ali zna se ko je prvi partner Mađarske u ovom delu Evrope, zna se ko je prvi partner Mađarske na zapadnom Balkanu, ali mi smo sada u situaciji da možemo da kažemo šta su problemi i da jednostavno zajednički sa našim partnerima radimo na tome, i da kažemo svima da ćemo još više osnaživati našu vojsku, da nemamo problem da to kažemo, ne zbog toga što mi želimo bilo kakav sukob ili bilo kakav konflikt, nego upravo zbog toga da ne bi više nikada u istoriji, kao što smo to nažalost sopstvenom krivicom dozvolili od 2000. do 2012. godine, da nikada više niko ne bi brisao patos našom zemljom.Srbija nije šaka zobi da ko god želi i kome god padne napamet da je pozoba. Srbija je danas jedna ozbiljna zemlja, zemlja koja ima dostojanstvo, pouzdan partner. Ono što govori u Moskvi, Aleksandar Vučić govori u Pekingu, govori u Vašingtonu, govori u Briselu, govori u Berlinu.Dakle, mi smo ozbiljna zemlja i siguran sam i želim da pošaljem poruku da poslanici SNS, siguran sam da se moj prijatelj i uvaženi kolega kao šef poslaničkog kluba, Aleksandar Martinović slaže, da pošaljemo snažnu poruku, snažnu podršku našem predsedniku Aleksandru Vučiću u borbi za naš teritorijalni integritet, u borbi za naš narod. Nećemo nikada odustati. Odustajanje nije opcija zahvaljujući našem predsedniku koji vodi ovu zemlju na jedan snažan, ozbiljan i dostojanstven način, i nećemo nikada ostaviti naš narod na KiM na cedilu. Hvala. Zahvaljujem.Preostalo vreme poslaničke grupe je 13 minuta.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća.Zaista ću se truditi da budem što kraći u želji da što više mojih kolega iz poslaničke grupe koji su na listi iza mene stignu da govore, prvenstveno mislim na prof. Marka Atlagića koga izuzetno uvažavam i cenim.Kada govorimo o predloženim rešenjima za sudijske funkcije, ja ću se opredeliti kao i moje kolege iz poslaničke grupe tako da ću dati podršku u danu za glasanje za većinu predloženih kandidata, mada apsolutno podržavam svu onu argumentaciju kada je reč osporenim kandidatima, o čemu ćemo se izjašnjavati posebno.Nažalost posebno.Nažalost i današnja sednica Narodne skupštine na kojoj raspravljamo o Predlogu izbora koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju prolazi u teškoj atmosferi, naročito teškoj za Srbe na severu Kosova i Metohije koji su ponovo predmet brutalnih napada pripadnika ROSU i ovo je ko zna koji put već da Kurti koristi razne i nove lažne izgovore da pošalje tzv. policiju, tzv. ili ti lažne države Kosova, do zuba naoružane specijalce na goloruki srpski narod na severu Kosova i Metohije.Nažalost, danas imamo više povređenih, od toga jednog teško povređenog

Ovo je slika te rane. Ovo je slika leđa Srećka Sofronijevića odakle je metak izvađen. I ovo je slika Kosova i Metohije danas. Ovo je slika stanja na Kosovu i Metohiji za koju je kriv isključivo Aljbin Kurti i njegova bezumna politika i ludačka, rekao bih, opsesija severom Kosova i Metohije. To je prava slika prištinske vlasti.Ja moram da pitam, a šta je uradio Srećko Sofronijević čime bi zaslužio ovako nešto? U čemu je krivica Srećka Sofronijevića? Šta je to uradio Srećko Sofronijević da zasluži metak mučki, sa leđa? Ja ću da vam kažem šta je kriv, kriv je zato što je Srbin. Isključiva krivica Srećka Sofronijevića je što je Srbin. To je tako kada na čelu lažne države imate čoveka koji je spreman na sve, apsolutno na sve, čak i za ogromno krvoproliće samo da bi, da kažem, zarad svojih bolesnih političkih ambicija. Posebno je predsedavajuća problematično to što se niko iz te tzv. međunarodne zajednice ne oglašava. Niko, ni EU, ni KFOR, ni NATO, ništa, zavet ćutanja je na delu.Evo, ja ih molim sada ako ćete da se oglasite kao do sada tako što ćete poslati licemernu poruku kako apelujete na obe strane da se suzdrže od nasilja i kako apelujete na obe strane u pravcu deeskaliranja sukoba, evo, ja ih molim nemojte onda ni da se oglašavate, nastavite da ćutite, bolje će nam biti. Dakle, siti smo vaših poruka u kojima pozivate obe strane da se uzdrže od nasilja.Ali, svi svi treba da znaju predsedavajuća, da današnja Srbija nije ona slabaša Srbija iz prošlosti, nije ona Srbija koja je na kolenima gledala i posmatrala razne i brojne progone i pogrome svog naroda.Današnja Srbija neće dozvoliti te i takve progone i pogrome. Današnja Srbija će zaštiti svoj narod, kako je i rekao malopre moj kolega. Nemojte misliti da nećemo, nemojte misliti da nećemo i nemojte nas podcenjivati. Nemojte nas provocirati,

ako znam, predsedavajuća, da rukovodstvo Srbije, pre svega mislim na predsednika države Aleksandra Vučića, koji je jutros hitno, munjevito reagovao i otišao u Rašku da se susretne sa našim narodom sa KiM, da satima da satima saslušava svakog pojedinačno Srbina sa KiM, da čuje njihovu muku i da pronađe rešenje za ovu novonastalu krizu, i još uvek je tamo, ako se ne varam, još uvek je sa Srbima sa KiM i siguran sam da će kao i uvek krajnje odgovorno i državnički postupiti i pronaći rešenje za ovu krizu na način očuvanja mira, na način očuvanja stabilnosti. Dakle, očuvanje mira i očuvanje stabilnosti su imperativ, ključna stvar.Dakle, preduslov za bilo kakav napredak, ali to ne znači nijednog trenutka da ćemo dozvoliti nove „Oluje“, da ćemo dozvoliti nove pogrome, 17. mart 2004. itd. Taj film nećete gledati. Zahvaljujem.

Poštovana potpredsednice, dame i gospodo narodni poslanici, žao mi je što nemam malo više vremena, ali dozvolite da kažem, najpre da ću podržati kao i moje kolege izbor sudija, osim onih osporenih.Odmah da kažem da je sudstvo 2012. godine, bilo jedno od najgorih u Evropi. To je jedna od najgorih delatnosti u našoj državi bila. Međutim, sada je ipak na određenom stepenu, dostigli smo, trebaće mnogo vode da prođe Savom i Dunavom da sudstvo dostigne onaj nivo koji želimo.Dozvolite da kažem nekoliko rečenica samo da je sudstvo bilo u takvoj situaciji, kako rekoše kolege, da su najbolje sudije i tužioci bili otpušteni. Tačna brojka je 837 tužilaca i sudija. Najboljih Najboljih u to vreme. Zamislite da je predsednica Vrhovnog saveta sudstva tada bila Nata Mesarović. Ko je ta osoba?Sada se javlja ovih dana, upravo ona osoba koja je 2008. do 2012. godine sprovodila reformu sudstva zajedno sa Borisom Tadićem, Đilasom, Jeremićem, i drugima, i upravo osoba koja je 200 časova potrošila na razgovore za sudije u to vreme. Gle čuda, razgovarala je i izabrala mrtvog sudiju za sudiju, Ljubišu Đurića iz Požege. To u istoriji sudstva nije poznato.Dakle, kolege su već rekle, radi se i o tome da je šest sudija umrlo od nepravde tada, a jedan je učinio samoubistvo. To je ono što se službenog dela tiče.Međutim, neslužbeno saznajemo i druge podatke. Ono što je bitno, a to je da kažemo da je broj rešenih predmeta

završen citat.Evo to je ono što je vrlo bitno.Dozvolite da citiram jedan citat „ Modernizacija je ključna reč za Srbiju u narednoj deceniji,

predsednik Aleksandar Vučić, u svom ekspozeu za izbor predsednika Vlade 27. aprila 2014. godine, a onda imamo drugi ekspoze, 9. avgusta 2016. godine, koji je bio najtransparetniji, najveći, najsveobuhvatniji od svih ekspozea u modernoj istoriji Srbije.Zašto to govorim? Dame i gospodo, ja ih ovde imam kod sebe, te ekspozee, nek mi nađe opozicija išta da nije realizovano od krupnih sistema, a sprdali su se sa nama, ovde opozicioni poslanici kada smo govorili o gasovodu

nastavlja se poštovani građani stalna medijska satanizacija predsednika Vučića i njegove porodice, evo i danas, upravo kada se ovo dešava na Kosovu.U jednom dnevnom listu pod kontrolom Dragana Đilasa, gle čuda, taj dnevni list ne izlazi u Srbiji, on izlazi u nama susednoj zemlji, a vrvi u današnjem broju od laži i od izmišljotina, najniže naravi, što bi naš narod rekao, sa dna kace. Gle čuda, napali su Aleksandra Vučića danas zato što je najzaslužniji za izgradnju i dovršenju Hrama Svetog Save na Vračaru, najlepše pravoslavne građevine i hrama na svetu, zato što pomaže izgradnju mnogih manastira i mnogih bogomolja i napali su, gle čuda uporedno, baš danas SPC, i blaženo i blaženo počivškog irineja i sada njegovu svetost sadašnjeg srpskog patrijarha i napali su SPC, upravo koordinirajući u ovoj zemlji gde izlazi list Podgoricu, Sarajevo, i Kurtija danas, u isto vreme i ja vas molim poštovani poslanici prelistajte taj list, pa će vam sve biti jasno.Taj usaglasio je napade sa jednim poslanikom susedne zemlje parlamenta upravo gde izlazi taj list, koji svakoga dana

Kurtija u Prištini, i naše Tadića, Jeremića, i ostalih sam već citirao kako su se oni zalagali za budućnost Kosova.Dok Dragan Đilas, Vuk Jeremić i drugi svakodnevno napadaju Aleksandra Vučića i državu Srbiju, i građane republike Srbije, dotle naš predsednik pokušava na sve moguće načine i uspešno provodi politiku mira, politiku bezbednosti politiku zdravlja svih naših građana, i politiku upravo one modernizacije koju sam citirao u onom ekspozeu, a sada smo otišli dalje, od prošle godine provodimo politiku ubrzane modernizacije Srbija, motor je, Aleksandar Vučić.I na kraju, ja molim sve svoje bivše studente, kolege, profesore, poznanike, sve prosvetne radnike, vas gospodo građani republike Srbije, molim vas kao Boga, vakcinišete se, vakcina, vakcina, vakcina. Hvala. Hvala vam.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Reč Snežana Paunović. Izvolite. **Snežana Paunović** Zahvaljujem, potpredsednice.Neću na početku svoje diskusije reći ono što su već rekle kolege kada je u pitanju dnevni red, ja ću govoriti potpuno mimo dnevnog reda, potpuno svesno, ne obraćajući se vama. Svi mi danas u ovoj sali mislimo isto. Nema tu nikakve dileme. To ste svi rekli i na tome vam hvala, obraćajući se pre svega onima koji su se uplašili sa razlogom i onima koji ćute bez razloga. Jedni se boje jake, legitimne države na zapadnom Balkanu koja je lider. Drugi ćute, jer nemaju adekvatan odgovor za one koji su ih platili da ćute.Srbija je danas, i rekao je to moj kolega Aca Marković, nemam ja tu šta da dodam, mnogo jača nego što je bila kada se dogodio pogrom. Srbija je danas država koja neće dozvoliti pogrom. Tu svest imaju i oni koji ćute o strašnoj situaciji koja se danas dešava na severu Kosova i Metohije.Ne čudi mene da Aljbin Kurti skuplja glasove pre lokalne izbore, tako što će napasti Srbe specijalnom jedinicom ROSU. Jedino što Aljbin Kurti ume je to da improvizuje, da napada krvnički, da napada u zoru, da napada pod punim naoružanjem narod koji je goloruk, narod koji je nespreman, narod koji ništa nije kriv.Ne čudi mene što ne reaguje ni međunarodna zajednica, jedan ozbiljan procenat njih je napravio tu kvazi tvorevinu i doveo Aljbina Kurtija na vlast.

siđe do administrativne linije, ne zato što ne može preko nje, ja znam da će iza ovoga biti komentara koji će optuživati Aleksandra Vučića zašto do Raške, a ne u Mitrovicu.Znam ja da će ovde biti prostora da se skupljaju politički poeni, ali sa druge strane znam ja još nešto, bez ambicije da o bilo kome ovde pričam hvalospeve, samo pokušavam da se vratim unazad sećajući se svih žrtava za proteklih ne 20 godina, nego više.Nije se promenila struktura ljudi koja je branila Kosovo i Metohiju kako je kada mogla i koliko je kada mogla. Nekada smo je branili od nas, nekada od Albanaca, nekada od celog sveta, nekada od nekih naših koji su za šaku nekih dolara probali da naprave kojekakav dil i to se, nažalost ponavlja decenijama unazad, možda intenzivno zadnjih 20 godina.Pokazali smo mi danas da smo kao država rešeni da nećemo pustiti da nam taj narod satanizujete. Istina, pokazali smo još jednu stvar, a to je da nećete isprovocirati u nama ono suvo, emotivno što bi svako od nas danas uradio. Ja nemam dilemu da ne postoji niko ko iz ove sale danas ne bi goloruk krenuo, ali to nije rešenje. Onda bismo opet bili oni agresori zašta su nas onomad proglasili, onda bismo opet bili nekakav divlji narod koji je ugnjetavao nekoga, pa će zato da nam za prvu šaku dolara, svakog budućeg predsednika izruče nekakvom sudu gde će nekako da mu sude ili ga eventualno ubiju. Taj smo film gledali.Ali, to ne znači ni da ćemo ćutati, ako budete odlučili da nas ubijate. I to znači još jednu stvar, ja imamo samo jednu molbu za sve vas koji ste sada u sali parlamenta Srbije u leđa je pogođen Srećko, Srbin, čije ime govori da ne možete da ga ubijete s leđa. Ne možete Srbe ubijati s leđa, iako ste navikli na to. Ne možete uništiti narod koji je branio celu Evropu. Srećko je, Bogu hvala živ i preživeće ovaj mučki narod. I neka odavde čuje aplauz za sebe, ne ni za šta što sam ja rekla, jer to što sam ja rekla može da se tretira i kao političko, a krajnje emotivno.Ja i ne znam odakle mi snage da govorim, ali vas molim da ovu sednicu završimo tako što će ne aplauz za njih biti važan, nego što će imati svest da narodni poslanici Republike Srbije uvek stoje uz svog predsednika, Vladu, predsednika Skupštine, narod u južnoj srpskoj pokrajini, narod u severnoj srpskoj pokrajini, narod u centralnoj Srbiji, jer je Srbija za parlament jedinstvena jedinstvena i celovita uprkos svim pritiscima kojima nas izlažete da bismo pristali na bilo šta što nije tako.Ovo danas je vid pritiska da pristanemo na vaše trule kompromise, na vaše koncepte, na vaše mape, na vaše prekrojene granice koje ste nekome obećali, da li zbog rudnog bogatstva Kosova, da li zbog para koje su vam onomad dali dilujući drogu, da li zbog novca kojeg su zaradili trgovinom organima. Aljbin Kurti je poslednji u lancu koji pokušava da sprovede sva zla koja su moguća nad Srbima upravo zato što misli da mu dugujete jer su vam pare davno odneli zarobljenik Hašim Tači i Ramuš Haradinaj koji je deklarisani krvolok 21. veka.Hvala vam.